който предвижда, че в изключителни случаи председателят може да предложи промяна в дневния ред в началото на пленарното заседание, във връзка с неподписания договор със Здравната каса и необходимостта от спешни промени в Закона за здравното осигуряване предлагам като т. 1 в

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Днес, 10 януари, се навършва годишнина от най-тежките американо-английски бомбардировки над гр. София.

По време на комунизма тези жертви не бяха почитани, просто защото не беше удобно на тогавашните управляващи да правят това. След 10 ноември, след така наречената „демокрация”, която дойде, те отново не са почитани. За съжаление, пред американското посолство има построен паметник на пилотите, които са минавали да пускат бомбите си над родината ни. Паметник мемориал на тези жертви няма. Паметник на летците, които са бранили тогава родината ни, също няма. Затова сега предлагам да станем за една минута и да почетем паметта на тези жертви. Госпожо председател, моля да призовете залата. в българската история има немалко дати и още повече имена, които изискват паметта ни да ги помни и тачи по подходящ начин.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа, за втори път днес, след като и вчера направихме същия призив същия призив – министър Мирослав Найденов трябва да дойде в Парламента и да даде обяснение, защото е налице епидемия. Ако беше един случай, за който той не е знаел и е нямало как да знае, би било едно. Сега разбираме от българските медии, че има поне 4-5 съседни парцела, които без търг и конкурс са в една и съща схема, една и съща процедура. Това вече говори за политическа поръчка. Вече няма как той да обяснява, че не е знаел, че не е бил информиран, че дребни чиновници са взели подобни решения! Господин Мирослав Найденов трябва да дойде тук и да отговори на тези ключови въпроси! Не е честно Българският парламент да не може да зададе тези свои въпроси към него в пленарната зала! Каквато и ангажираност да има господин Найденов, днес-утре трябва да бъде тук и да отговаря. Ако в крайна сметка някой си представя, че цялата тази история ще приключи с двама дребни чиновници, които са отговорни, то така правеше и тройната коалиция! И при тях портиерите редовно бяха виновни за заменките, и те ги уволняваха! Като ги питахме от тази трибуна: „Какви ги вършите?”, те казваха: „Сменяме портиера с друг и вече няма заменки”. Но за това се носи, уважаеми колеги, политическа отговорност! Така че господин Найденов трябва да дойде тук и да отговори! Излиза, че между ГЕРБ и тройната коалиция няма разлика! Просто едните са искали да правят заменките вместо другите! Така излиза в крайна сметка, колеги. Уважаеми дами и господа, вторият въпрос. Уважаеми колеги от ГЕРБ, като членове на Европейската народна партия, като хора, които би трябвало да бъдат принципни и последователни трябва да заемете най-накрая позиция по „Белене”! Слушаме премиера, който казва, че гласува три пъти „не”! Вчера шефът на ГЕРБ – „Козлодуй”, казва три пъти „да”!

да не участвате в дебата. Но е честно към българските граждани да заемете ясна позиция, да участвате в дебатите, да кажете какво е Вашето мнение, защото това ще определя пътя на България оттук нататък. Не е честно: един – „да”, друг – „не”, трети – три пъти „да”, три пъти „не”, „да” ама „не”, „не” ама „да”! Това не може да бъде позицията на управляваща партия! Поемете отговорност и участвайте в дебата. Благодаря за Вашето внимание.

Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Моля да бъде допуснат в залата подуправителят на Националната здравноосигурителна каса доц. Мариана Василева. ПРЕДСЕДАТЕЛ

„Доклад относно Законопроект за допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 254-01-119, внесен от д-р Даниела Дариткова, Менда Стоянова и д-р Лъчезар Иванов на 15 декември 2012 г., приет на първо гласуване на 20 декември 2012 г. „Закон за допълнение на Закона за здравното осигуряване”.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

По § 1 – предложение на народните представители Даниела Дариткова, Менда Стоянова и Лъчезар Иванов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 1: „§ 1. В чл. 54 се създават ал. 9, 10 и 11: „(9) В случаите по ал. 8, когато в Закона за бюджета на НЗОК за следващата година се предвижда финансиране на нови медицински дейности, съответно дентални дейности, лекарствени продукти и медицински изделия, за които в действащите до момента национални рамкови договори не се съдържат изискванията по чл. 55, ал. 2, те се определят с решение на Надзорния съвет на НЗОК по предложение на управителя на НЗОК. (10) В случаите по ал. 8 при промени в основния пакет от здравни дейности по чл. 45, гарантиран от бюджета на НЗОК, изискванията по чл. 55, ал. 2 за медицинските дейности, съответно денталните дейности, лекарствените продукти и медицинските изделия се определят с решение на Надзорния съвет на НЗОК по предложение на управителя на НЗОК. НЗОК. (11) Министърът на здравеопазването съгласува решението по ал. 9 и 10 в 7-дневен срок от представянето му и го обнародва в „Държавен вестник”.”

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! Този законопроект е едно от най-ярките доказателства за лицемерието във вчерашната позиция на ГЕРБ, позиция на ГЕРБ, които протегнаха ръка към опозицията за постигане на съгласие по важни приоритети за българските граждани. Да, няма по-важен приоритет за никой от българските граждани от темата „Здравеопазване”, от осигуряването на качествена и достъпна здравна помощ за всеки български пациент. Това, което вчера беше обявено от тази парламентарна трибуна, в по-широкия му смисъл означаваше търсене на съгласие по важните теми за хората, освен с опозицията, но и с пациентските организации, със съсловните организации, с неправителствения сектор, със синдикатите и с всеки български гражданин. Питам аз: има ли съгласие по предложения законопроект и по предложеното решение по отношение на която и да е политическа сила, която и да е пациентска организация, която и да е съсловна организация и който е да е гражданин? На практика с този законопроект ГЕРБ зачерква едно от основните си предизборни обещания по темата „Здравеопазване”, а именно възстановяване на договорното начало. С този законопроект ГЕРБ казва, че Лекарският съюз оттук и занапред ще бъде заменен от Управителния съвет на Националната здравноосигурителна каса. Това е поредната стъпка към одържавяване на Националната здравноосигурителна каса. Това е поредната стъпка към еднолично разпореждане със събраните от здравни вноски пари на българските граждани. Използвам случая, за да опровергая и една лъжа, която звучеше от тази парламентарна трибуна в края на миналата година, включително и при обсъждането на този законопроект на първо четене, а именно, че парите, събрани от здравни вноски на хората, ще бъдат използвани за здраве. Министър Дянков със съдействието на депутатите от парламентарното мнозинство и със съдействието на Надзорния съвет на Касата успя да открадне през миналата година 100 млн. лв. от здравни вноски от българските граждани 50 милиона неосъществен трансфер, обявен за противоконституционен от Конституционния съд, от Касата към Здравното министерство, и 40 млн. лв. преизпълнение в събираемостта на здравните вноски на хората. Близо 100 милиона бяха откраднати в края на миналата година от здравните вноски, бяха прехвърлени в държавния бюджет, за да може министър Дянков да се тупа в гърдите в началото на тази година и да обяви, че е постигнал най-ниския в Европа възможен дефицит, който, видите ли, ни изравнява с Германия! питам аз: какво е здравеопазването в Германия? Дали мизерията в здравната система в България може да бъде сравнена с която да е друга европейска страна? За сметка на кого икономисвате? За сметка на кого пренебрегвате съсловните организации? Има ли лекари в тази зала, които да се противопоставят срещу това парите от здравни вноски на хората да бъдат системно източвани? Защото, ако в предишни периоди се говореше за източване от болници, от фирми на Касата, сега държавата източва Касата. Сега министър Дянков източва Здравноосигурителната каса, източва здравните вноски на хората, за да ги изразходва за всякакви хрумки на това правителство. Питам аз: за къде се спестиха тези 700 милиона, като можеха 100 милиона от тях да отидат за подобряване на здравната помощ, а останалите – за коледни надбавки, за увеличаване на майчинството и за други социални плащания? Слушам втори ден как представители на ГЕРБ твърдят, че повишаването на доходите било приоритет на тази власт, че социалната тема и здравеопазването били важните приоритети през следващата година. По какво личи? По кое Ваше управленско действие или по кой законопроект, включително и това, което се предлага да бъде гласувано в тази зала? Не Ви ли е неудобно да спестите 700 милиона на гърба на мизерстващите български граждани и да откраднете 100 милиона лева от здравните вноски на хората – пари, които трябваше да бъдат дадени за лекарства, за болници, за спешна помощ, за кръвни центрове?! Призовавам тези от депутатите от ГЕРБ, които вчера са слушали речта на своя председател, призоваваща

Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Нашата парламентарна група не подкрепи предложения законопроект на първо четене, няма да подкрепим и сега направените предложения за второ четене. Няма да ги подкрепим, защото предлаганият законопроект на практика слага край на здравното осигуряване в България, тъй като отваря широко вратата за заобикаляне на рамковото договаряне – от една страна, и от друга страна – прехвърля все повече отговорности на държавата към осигурените. Защо казвам това, уважаеми колеги? Защото сериозната дискусия е това, което е казано в българската Конституция. В българската Конституция е казано, че здравното осигуряване в България се реализира с помощта на държавата, на работодателите и на осигурените. В момента наблюдаваме едно системно прехвърляне на отговорността към солидарното начало, към осигурените в България. Осигурителната система не е в състояние да издържи такова пренапрежение и такова пренатоварване, защото това са осигурителни вноски на българските граждани. Къде е делът на държавата? Къде е делът на това, което плащаше държавата до миналата година? Имаме системно приравняване на данъците към осигурителните вноски. Това става през целия мандат на управлението на ГЕРБ, защото осигурителните вноски, осигурителната система не е в състояние да издържи цялата тази тежест на здравното осигуряване в България. Дебалансирането на тази договореност между държавата, работодателите и осигурените е в тежест на осигурените. Солидарността се разпада, уважаеми дами и господа, няма как да издържи при такъв тип поведение. Какво наблюдаваме сега? Прехвърляне на онези 100 милиона, които държавата плащаше досега, отново в тежест на осигурените в България. Има решение на Конституционния съд дейностите, които досега се плащаха през 2012 г. до решението на Конституционния съд с осигурителни вноски чрез трансфер към Министерството на здравеопазването, сега се предлага не парите да се прехвърлят към Министерството на здравеопазването, а дейности да се върнат обратно в Националната здравноосигурителна каса. Няма как да бъде подкрепено такова поведение. Нашата парламентарна група няма как да подкрепи такова нещо. Отдавна сме заявили, че всеки в тази държава трябва да поеме своята отговорност. Не може осигурителната система да се грижи за интензивни грижи. Едно е интензивни дейности. Интензивната дейност се реализира в реанимационните отделения. Оттам нататък обаче, когато медицината не е в състояние да се справи с тези дейности, идва наред държавата, за да може да гарантира медицинските грижи. Това е ангажимент на всички, които плащат данъци, защото, натоварвайки осигурителната система, ние какво правим? Правим невъзможно осигурителната система в България да функционира. Заобикаляме, от една страна, договорното начало, зачеркваме възможността за договаряне на дейностите, даваме възможност на министъра чрез включване на нови дейности в основния пакет да се сключват непрекъснато анекси към договорите. Къде е здравното осигуряване?! На практика ние го ликвидирахме. Най-лошото нещо, което се случва за пореден път, е, че, пак повтарям, приравняваме данъците към осигурителни вноски, първо, и второ – натоварваме осигурителната система с неспецифични за нея дейности. Реплики? Няма. За изказване – Лъчезар Иванов. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, колеги! Тъй като вчера нашият председател на парламентарната група господин Велчев каза, че няма да се занимаваме с демагогия, няма да се занимаваме с политиканстване, бих искал да кажа от тази трибуна следното – днешният законопроект, който предстои да бъде приет, има една единствена цел. Аз искам добре да я чуете. Тази цел е финансиране на здравеопазването. Ако не приемем този закон, кой всъщност ще разплаща здравните услуги, как ще се осъществи това нещо? Нима ще оставим хората без покритие от здравни услуги? Ще оставим услугите, които са осигурени от колегите лекари, неразплатени? Никой няма да допусне такова нещо. Когато говорим за демагогия, искам да припомня пак – говорят за нарушение на договорното начало. В предния Парламент и в предното правителство четири години имахме три неподписани рамкови договори с Лекарския съюз. Нима тогава нямаше одържавяване? Същите неща, които в момента се говорят от тази трибуна, се говореха и тогава. Какво направи тогава Тройната коалиция? Прие се закон, с който, без подписване на Рамковия договор, системата продължава да работи. Ние не можем да оставим системата да не работи. Тук искам да кажа – хубаво, предизборна кампания, всички искаме да спечелим сърцата и умовете на хората, които да гласуват за нас. Само че има и малко по-висши цели в случая, а именно това че не можеш от здравето, от нещастието, от това да не разплатиш дадена медицинска услуга, или да не я вкараш в системата или в пакета за разплащане да правиш политика. Не зная, моята съвест и моят професионален опит казват следното – че ние трябва да направим необходимото за хората, да подсигурим финансирането на съответните пътеки, които вкарваме, за да може хората да бъдат доволни от услугата. Говорим непрестанно за по-добра медицинска услуга, за по-добър достъп. Добре, ако ние се вслушаме в здравия разум на опозицията и кажем: не, днес ние няма да приемем, за да има разбирателство, за да има диалогичност, какво ще се случи? Очаквам тук да ми направят реплика точно на този въпрос: какво ще се случи, ако ние днес не приемем този закон?

Уважаеми колеги, уважаема госпожо председател, госпожо министър, господин Иванов! Този закон всъщност е последицата от поведението на ГЕРБ в управлението и в частност в управлението на здравеопазването. До този проблем беше много ясно, че ще се стигне, след като при поредния опит за прехвърляне на дейности, които са ангажимент на държавата, към Здравната каса, всички субекти в здравната система Ви казаха „не”. Лекарският съюз Ви предупреди, че ако продължавате да източвате пари от Касата чрез прехвърляне на държавни дейности, няма да подпишат Рамков договор. Пациентските организации Ви казаха „не”, опозицията Ви каза „не” – и Коалиция за България, и Движението за права и свободи, и Синята От първия момент, в който Вие прехвърлихте инвитро, интензивни грижи и имунизациите от ангажимент на министерството към Касата, всички Ви казаха „не” на тази промяна. Очаквано се стигна до тази ситуация.

Какво, ако не демагогия, е да напишеш в предизборната си програма, че ще възстановиш договорното начало и накрая на своето управление да ликвидираш Лекарския съюз като субект в разговорите и във вземането на важните решения между правителството и съсловните организации? Това не е демагогия, това е колосална лъжа към избирателите. Както и колосална лъжа е да напишеш в предизборната си платформа, че си „за” изграждането на АЕЦ „Белене”, да се премяташ и въртиш като ветропоказател три години и на четвъртата година да кажеш три пъти „не”. Това е амнезия, това е раздвоение на личността, това е пумпалщина.

Уважаеми колеги, законодателната суматоха, на която сме свидетели в края на миналата година и началото на тази година, има хора, които знаят от какво беше причинена. Съжалявам, д-р Иванов, Вие явно продължавате отново, не знам как, да се борите за ума и сърцата на хората, както Вие казвате, но дали си изяснихте защо стигнахме дотук? На първо място, защото ГЕРБ се опитва да заобиколи решението на Конституционния съд. То е много ясно – не може да се прехвърлят пари за здравни осигуровки за други дейности, които Симеон Дянков с Вашето съгласие – понякога мълчаливо, понякога не толкова, да харчи за каквото той реши. На второ място, Националният рамков договор не беше подписан, защото лекарите в България зашлевиха звучен шамар на министъра на здравеопазването, на директора на Здравноосигурителната каса, които им отидоха на крака на събора, и въпреки всичко от 300 делегати, 276 гласуваха, че не дават мандат на своето ръководство да подпише този договор. На трето място, имаше години, когато не беше подписан рамков договор. Това бяха години, в които ръководството на Лекарския съюз искаше двойно повече бюджет на Касата. В момента, в който Вие одържавихте Касата, давате отново права на една шепа хора да разпределят 3 млрд. лв. За първи път Лекарският съюз, въпреки че давате повече пари, Ви каза, че няма да подпише договор при тези условия, защото смятат, че e ликвидирано здравното осигуряване в България, защото не искат малкото хора, които все още се осигуряват здравно, да поемат грижи, които са държавен ангажимент. Никой не може да убеди лекарите в залата, че противоепидемичните мерки в България не са държавен ангажимент, че ако избухне епидемия от морбили, от скарлатина, от хепатит, каквито случаи имаше в последните години, това е ангажимент на здравноосигурените. Не! Държавата и министерството отговарят за това!

Госпожо председател, мисля, че от тази трибуна за първи път прозвуча от д-р Сахлим признанието, че за здравеопазването има повече пари. Ето, имаме признание, което беше направено тук. Досега бяхме критикувани, че парите за здравеопазване се намаляват. Ето, сега имаме точно, ясно и категорично заявяване, че за здравеопазване сe дават повече пари. кажа нещо друго по повод на репликата, която беше направена относно държавата. Държавата – това сме ние. Ние сме хората, които определяме как и по какъв начин да бъде извършена услугата. Припомням, че всички български граждани са задължени да бъдат здравноосигурени и да внасят своите здравноосигурителни вноски. Тези моменти не бива да се прескачат. Ще припомня,

не може да се прави политика от това да пречиш, да рушиш и да не даваш възможност на добрите идеи и на по-доброто заплащане да може да влезе в сила от 2013 г. Това е важното за мен и хората това ще разберат – че ще имат

Други изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване § 1 в редакцията му по доклада на комисията. Гласували

ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Постъпило е предложение на народните представители Даниела Дариткова, Менда Стоянова и Лъчезар Иванов за създаване на нови параграфи. Комисията подкрепя предложението. Постъпило е предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 73, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създадат нови параграфи

се сключват допълнителни споразумения. Когато не са подадени заявления и/или не са сключени допълнителни споразумения в сроковете по чл. 59а и 59б, договорите по ал. 1 се прекратяват.”

Когато поради промени в действащото законодателство е необходимо сключване на допълнителни споразумения, заявленията по ал. 1 се подават в 30-дневен срок от влизането в сила на съответната промяна. (6) В случаите по чл. 54, ал. 8 лечебните заведения, които не са били изпълнители на медицинска помощ през предходната година, подават заявленията по ал. 1 в срокове, определени с решение на Надзорния съвет на НЗОК.” § 4. В чл. 59б, ал. 1 и 2 след думата „договор” се добавя „съответно допълнително споразумение”.”

в частта, в която комисията не го подкрепя.

Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 12: „§ 12. В чл. 34 се правят следните изменения: 1. В ал. 2 в изречение първо навсякъде думите „в лечебно” се заменят

Изказвания? Няма. Гласуваме предложението на народните представители Ваньо Шарков и Михаил Михайлов, което комисията не подкрепя.

не подкрепя. Гласували 81 народни представители: за 17, против 48, въздържали се 16. Предложението не е прието. Гласуваме предложението на народния представител Атанас Мерджанов, което комисията не подкрепя.

Предложението не е прието.

комисията не подкрепя. Гласували 81 народни представители: за 17, против 48, въздържали се 16. Предложението не е прието. Гласуваме предложението на народния представител Атанас Мерджанов, което комисията не подкрепя.

Режим на гласуване.

Текстът е приет.

председателят на БВС уведомява писмено в седемдневен срок директора на ОДБХ. (2) Директорът на ОДБХ в тридневен срок от получаване на уведомлението по ал. 1 издава заповед за спиране регистрацията за упражняване на професията на наказания ветеринарен лекар до изтичането на срока на наказанието и писмено уведомява БВС.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представители Атанас Мерджанов и група народни представители – § 15 се изменя така: 1. В чл. 36 след думите „в тридневен срок от” да се добави „уведомлението на БВС за наложено наказание по чл. 28, ал. 1, т. от Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България”. 2. В чл. 36 се създават нови ал.1 и 2: „(1) При наложено наказание по чл. 28, ал. 1, т. 3 от Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България, председателят на БВС уведомява писмено в седем дневен срок директора на ОДБХ. (2) Директорът на ОДБХ в тридневен срок от получаване на уведомлението по ал. 1 издава заповед за спиране регистрацията за упражняване на професията на наказания ветеринарен лекар до изтичането на срока на наказанието и писмено уведомява БВС.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 14. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Гласуваме предложението на народните представители Ваньо Шарков и Михаил Михайлов, което комисията не подкрепя.

Изказвания? Няма. Гласуваме предложението на народните представители Ваньо Шарков и Михаил Михайлов, което комисията не подкрепя.

не подкрепя. Гласували 84 народни представители: за 10, против 52, въздържали се 22. Предложението не е прието. Гласуваме предложението на народния представител Атанас Мерджанов, което комисията не подкрепя.

комисията подкрепя. Предложение от народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители, което е подкрепено от комисията. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 17 да бъде отхвърлен. Поредните номера на параграфите до края ще бъдат определени при окончателното приемане на законопроекта. Подлагам на гласуване предложението на комисията § 80 да бъде отхвърлен.

В т. 2 относно ал. 2, в буква „е” буква „а” „данните за извършваната от тях профилактична, лечебна и диагностична дейност” да се заличи. Предложение от народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители.

отпадне. г) В т. 2, в ал. 2 в буква „е”, буква „а” „данните за извършваната от тях профилактична, лечебна и диагностична дейност” да отпаднат. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 17: „§ 17.

от ветеринарномедицинското заведение съобразно държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните”. 2. В ал. 2: а) в т. 5 думите „и електронен” се заличават; б) в т. 12 думата „Кодекса” се заменя с „изискванията”; в т. 13 думите „животни на територията на страната” се заменят с „територията на страната на животни и кожи и вълна, добити от животни, отглеждани за лична консумация” и думите „ОДБХ и БВС” се заменят с „БАБХ”; г) създава се т. 14: въвеждат в Интегрираната информационна система на БАБХ: а) данните за извършваната от тях профилактична, лечебна и диагностична дейност; б) извършените мерки по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните; в) данните за идентифицираните животни;

комисията част. Гласували 83 народни представители: за 14, против 51, въздържали се 18. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на Атанас Мерджанов в неподкрепената от комисията част. Гласували

Преминаваме към основния доклад. По § 19 – предложение от народните представители Ваньо Шарков и Михаил Михайлов: В чл. 40, ал. 1, т. 3 и т. 6 накрая да се добавят думите „след завършен курс”. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители:

Гласуваме анблок параграфи 20 и 21, които стават съответно параграфи 19 и 20 по комисия.

Предложение от народните представители Ваньо Шарков и Михаил Михайлов, което комисията подкрепя

Изказвания? Няма. Гласуваме текста на § 22, който става § 21 в редакцията на комисията по доклада.

Преминаваме към допълнителния доклад. По § 23 има предложение на народните представители Ваньо Шарков и Михаил Михайлов, което комисията подкрепя. Предложение на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители, което комисията подкрепя. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 23 да бъде отхвърлен. Подлагам на гласуване предложението на комисията § 23 да бъде отхвърлен.

и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 24 да бъде отхвърлен. ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията § 24 да бъде отхвърлен.

година. (2) Планът по ал. 1 може да се коригира при промяна на епизоотичната обстановка и броя на животните по видове.” 2. Член 46в да се измени така: „Чл. 46в. (1)

подписват годишен договор за изплащане на част или изцяло на разходите по изпълнение на мерките по чл. 46б. В договора се посочва размерът на общата сума на държавната помощ, предвидена в държавния бюджет

3. Член 46г да се измени така: „Чл. 46г. (1) Разходите за изпълнение на мерките по чл. 46б са за сметка на собствениците на животните, освен ако в договора по чл. 46в не е указано друго. (2) Разходите за вземане и транспортиране на пробите, необходими за изследванията, са за сметка на собствениците на животни.”

по § 25: „1. Член 46б да се измени така: „Чл. 46б (1) Обемът на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за следващата календарна година и срокът за изпълнението им се определят с Национален годишен профилактичен план, утвърден със заповед на министъра на земеделието и храните в срок до 30 юни на текущата година. (2) Планът по ал. 1 може да се коригира при промяна на епизоотичната обстановка и броя на животните по видове.”

ежегодно в срок до 30 септември председателят на Националния съвет на БВС и изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” подписват годишен договор за изплащане на част или изцяло на разходите по изпълнение на мерките по чл. 46б. договора се посочва размерът на общата сума на държавната помощ, предвидена в държавния бюджет за изпълнението на мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и държавната профилактична програма за следващата календарна година, условията и редът за тяхното изплащане.”

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 25, но предлага на основание чл. 50, ал. 1 от Указ № 883 от 24 април 1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове съдържанието на § 25

Член 46а се изменя така: „Чл. 46а. Българската агенция по безопасност на храните информира Европейската комисия и компетентните органи на държавите членки за изпълнението на мерките: 1. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите чл. 47, ал. 1; 2. по държавната профилактична програма; 3. по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните.” § 26. Член 46б се изменя така: „Чл. 46б. (1) Обемът на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и срокът за изпълнението им се определят с национален

се предоставят като държавна помощ чрез Държавен фонд „Земеделие”. (2) Държавен фонд „Земеделие” предоставя държавната помощ по ал. 1 при условията на Закона за държавните помощи. § 29. Член 46д се изменя така: „Чл. 46д. Изпълнители на мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и държавната профилактична програма са ветеринарни лекари.” § 30. Член 46е се изменя така:

се изменя така: „Чл. 46ж. Когато в срок до 1 ноември собствениците или ползвателите на обекти, регистрирани по реда на чл. 137, или собствениците на животни, отглеждани само за лични нужди, не са сключили договор по реда на чл. 137а, съответно чл. 137б, БВС, съгласувано с директора на съответната ОДБХ, определя

в неподкрепената от комисията част по т. 1 до

част по т. 1 и 3. Гласували 89 народни представители: за 12, против 64, въздържали се 13. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ваньо Шарков и Михаил Михайлов в неподкрепената от комисията част по т. 1 до 4 и т.

Гласуваме предложението на народния представител Пенко Атанасов, което комисията не подкрепя.

комисията не подкрепя. Гласували 87 народни представители: за 14, против 66, въздържали се 7. Предложението не е прието. Гласуваме предложението на народния представител Атанас Мерджанов в неподкрепената от комисията част.

комисията част. Гласували 90 народни представители: за 13, против 67, въздържали се 10. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване текста на комисията по доклада за § 25, който се разделя на отделни параграфи от 24 до 31.

„Чл. 51. (1) Животните подлежат на официална идентификация, а животновъдните обекти – на регистрация в БАБХ. (2) Българската агенция по безопасност на храните е компетентният орган за контрол по официалната идентификация на животните. (3) Българската агенция по безопасност на храните поддържа Интегрирана информационна система с данни за идентифицираните животни и за животновъдните обекти и осигурява на Европейската комисия достъп до данните при поискване. (4) Номерацията на средствата, използвани за официална идентификация, се определя от БАБХ. (5) Изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им, условията, редът и контролът по събиране, въвеждане, поддържане и използване използване на информацията в системата по ал. 3 се определят с наредба на министъра на земеделието и храните. (6) Условията и редът за идентификация на едри преживни животни се определят с Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1760/2000”. (7) Условията и редът за идентификация на овце и кози се определят с Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета от 17 декември 2003 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода

Комисията от 6 юни 2008 г. за прилагане на Директива 90/426/ЕИО и Директива 90/427/ЕИО на Съвета относно методите на идентификация на еднокопитни животни наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 504/2008”. (9) Условията и редът за официална идентификация на животните, за които не са предвидени изисквания в регламент на Европейския съюз, се определят с наредби на министъра на земеделието и храните. (10) Стойността на средствата за официална идентификация и разходите за идентифициране на животните се предоставят като държавна помощ чрез Държавен фонд „Земеделие”. (11) Държавен фонд „Земеделие” предоставя държавната помощ по ал. 10 при условията на Закона за държавните помощи. (12) Във връзка с поддържането на Интегрираната информационна система по ал. 3 БАБХ има право на достъп до Националната база данни „Население” на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.” Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Пенко Атанасов, което комисията не подкрепя.

§ 33: „§ 33. Създават се чл. 51а и 51б: „Чл. 51а. (1) Средствата за официална идентификация на животните се произвеждат и/или търгуват само от лица, които са вписани в регистъра по чл. 7, ал. 3, т. 21. (2) За вписване в регистъра производителите и търговците на средства за идентификация на животните подават заявление по образец до изпълнителния директор на БАБХ, към което прилагат: 1. единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или документ за актуално състояние, издаден от компетентен орган на друга държава; 2. копие от трудов договор с лице, което ще отразява движението на средствата за идентификация в Интегрираната информационна система на БАБХ когато заявителят няма да отразява лично данните; 3. декларация по образец, че производителят, съответно търговецът ще подмени за своя сметка повредено или нечетливо средство за идентификация в рамките на гаранционния му срок до 20 дни от уведомяването за повредата; 4. двадесет броя мостри на средството за идентификация и уред за поставянето му – когато заявителят е производител или търговец, който ще пуска на пазара за първи път средства за идентификация; 5. документ за платена такса за вписване в регистъра, в размер, определен с тарифата по чл. 14, ал. 2. (3) Изпълнителният директор на БАБХ със заповед назначава комисия за проверка на приложените към заявлението документи и на мострите на средствата за идентификация по ал. 2, т. 4, които ще се произвеждат или търгуват, за съответствието им с изискванията на наредбата по чл. 51, ал. 5. (4) В 14-дневен срок от подаване на заявлението, комисията по ал. 3 представя на изпълнителния директор на БАБХ протокол със становище за съответствието на документите и мострите с изискванията. Един екземпляр от протокола се връчва на производителя или търговеца.

БАБХ. (6) Издаденото удостоверение се обезсилва и вписването в регистъра се заличава със заповед на изпълнителния директор на БАБХ: 1. по писмено искане на производителя или търговеца; 2. при използване на неодобрени от БАБХ средства за идентификация; 3. при неспазване

за които са одобрени мостри по реда на чл. 51а. (2) Когато производители и търговци, вписани в регистъра по чл. 7, ал. 3, т. 21, желаят да пускат на пазара средства за официална идентификация, различни от тези по ал. 1, те представят в БАБХ заявление по образец, към което прилагат 20 броя мостри на новото средство за идентификация

Гласували 83 народни представители: за 79, против 2, въздържали се 2. Предложението е прието.

– в § 30, чл. 120 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 да се заличат думите „разходите на БАБХ за поддръжка и развитие на интегрираната информационна система и разходите по чл. 46г, ал. 2 за изпълнение на държавната профилактична програма”.

Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30, който става § 39: „§ 39. Член 120 се изменя така: „Чл. 120. (1) Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието и храните ежегодно утвърждава списъка на заразните болести по чл. 118, ал. 1, разходите на БАБХ за поддръжка и развитие на Интегрираната информационна система на БАБХ и разходите по чл. 46г, ал. 2 за изпълнение на държавната профилактична програма. (2) Разходите по ал. 1, с изключение на разходите по чл. 46г, са за сметка на държавния бюджет, разчетени по бюджета на БАБХ за съответната бюджетна година.” Няма. Преминаваме към гласуване. Първо, гласуваме предложението на народните представители Юнал Тасим, Петя Раева и Гюнер Сербест, което комисията не подкрепя.

31, 32 и 33 по вносител, които стават съответно параграфи 40, 41 и 42.

Любен Татарски, което комисията подкрепя. Предложение от народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители, което комисията подкрепя в частта по т. 3 и не го подкрепя в частта по точки 1, 2, 4 и 5, които представям:

спазват ветеринарномедицинските изисквания за отглеждане, придвижване и транспортиране на животните; 4. в тридневен срок писмено уведомяват ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, за новородени и закупени животни от видове, които подлежат на идентификация; 5. незабавно, писмено уведомяват за умрели животни ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, кмета на населеното място и обекта за обезвреждане на странични животински продукти, обслужващ съответната територия; в срок до 24 часа преди транспортиране, промяна на собствеността или клане на животни от видове, които подлежат на идентификация, предназначени за лична консумация, писмено уведомяват ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект; 7. в тридневен срок от раждането на животни от видове, които подлежат на идентификация, писмено уведомяват ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект: а) да извърши официална идентификация на новородените животни и да въведе данните от идентификацията в Интегрираната информационна система на БАБХ, или б) за извършената официална идентификация на новородените животни и въведените данни в Интегрираната информационна система на БАБХ; 8. водят регистър на животните в животновъдния обект, в който вписват новородените, закланите, умрелите, продадените и придобитите животни; регистърът се съхранява за срок най-малко три години от последното вписване; 9. подписват и съхраняват паспортите на едри преживни и еднокопитни животни и ги представят при поискване на контролните органи; 10. отговарят за официалната идентификация и за изпълнението на мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и на държавната профилактична програма на животните си; 11. нямат право да извършват придвижване и търговия с животни, които не са идентифицирани и за които не са изпълнени мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и държавната профилактична програма, както и със суровини и храни, добити от такива животни; 12. предават с протокол на ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект: обект: а) средствата за официалната идентификация и паспорта на закланите за лична консумация едри преживни и еднокопитни животни; б) паспортите на умрелите едри преживни и еднокопитни животни; животни; в) средствата за официалната идентификация на закланите за лична консумация свине, овце и кози; 13. съхраняват дневник по образец, в който ветеринарният лекар, обслужващ животновъдния обект, записва проведените лечебно-профилактични мероприятия, както и дата на доставяне на ВМП, наименование на ВМП; приложено количество; партиден номер и карентен срок на ВМП; име и адрес на доставчика, идентификационен номер на третираното животно; дневникът се съхранява 5 години от последното вписване, включително в случаите, когато дейността на обекта е прекратена преди изтичането на този срок; 14. съхраняват за срок най-малко три години от датата на издаването им документите за придвижване на животните; 15. предават в обект за обезвреждане на странични животински продукти умрелите животни и специфично рисковите материали от заклани за лична консумация едри преживни животни и дребни преживни животни; 16. спазват карентния срок, определен за ВМП и/или медикаментозни фуражи, при пускане на пазара на суровини и храни, добити от третирани продуктивни животни; 17. спазват предписаните дози и продължителност на третиране на животни с медикаментозен фураж в рецепта от ветеринарен лекар; 18. осигуряват постоянен достъп до животновъдния обект на контролните органи от БАБХ и други компетентни органи; 19. не допускат в обекта животни, които не са идентифицирани по чл. 51, на които не са извършени мероприятията по държавната профилактична програма или които са с различен здравен статус; 20. изпълняват предписанията на ветеринарните лекари, свързани с прилагане на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните; 21. извършват ежегодно в периода от 1 до 20 20 октомври инвентаризация на животните в обекта и подават до официалния ветеринарен лекар, отговарящ за съответната община, декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ; 22. водят и съхраняват списък на персонала, обслужващ обекта, регистриран по реда на чл. 137; 23. спазват изискванията на приложение ІІІ към Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. за определяне на изискванията за хигиена на фуражите. (2) Информацията по ал. 1, т. 4, 5, 7, 8 и 13 се въвежда от ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, в Интегрираната информационна система на БАБХ БАБХ в срок до 7 дни от датата на събитието. (3) Лицата по ал. 1 доказват собствеността върху едри преживни животни, еднокопитни животни, дребни преживни животни и свине: 1. за новородени: преживни и еднокопитни животни – с паспорт, издаден по ред, определен с наредба на министъра на земеделието и храните, от ветеринарния лекар, сключил договор по чл. 137а или 137б; б) дребни преживни животни и свине – с декларация от собственика на майката на животните; 2. за придобити по друг начин животни – с договор за прехвърляне правото на собственост или с друг документ, удостоверяващ придобиването на собствеността върху животните. (4) Собствениците на животни предоставят на официалния ветеринарен лекар, контролиращ обекта, копие от документа по ал. 3, т. 1, буква „б” и т. 2 в тридневен срок от издаването му.”

Благодаря Ви, госпожо председател. В съответствие с изискванията на § 43, чл. 132, ал. 2 ветеринарните лекари са длъжни в срок от 7 дни от датата на закупуване, новородено животно, умряло животно да въведат информация в интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните. Те биха могли да го направят, разбира се, от деня, в който научат за събитието. Затова аз предлагам редакционна поправка в § 43, чл. 132, ал. 2 – след думите „датата на” се добавя „уведомяването

Реплики? Няма. Други желаещи за изказване? Няма. Преминаваме към гласуване. Първо подлагам на гласуване предложението на народните представители Юнал Тасим, Петя Раева и Гюнер Сербест в неподкрепената от комисията част.

Гласуваме предложението на народния представител Атанас Мерджанов в неподкрепената от комисията част.

прието. Гласуваме току-що направеното предложение от народния представител Спас Панчев, а именно в § 43, чл. 132, ал. 2 след думите „датата на” да се добави „уведомяването по ал. 1 за”. Моля, гласувайте.

Подлагам на гласуване окончателната редакция на комисията на текста на § 34, който става § 43 по доклада и в допълнение с току-що гласуваното от залата предложение на народния представител Панчев.

По § 35 на вносителя – предложение от народните представители Юнал Тасим, Петя Раева и Гюнер Сербест, което комисията подкрепя. Предложение от народния представител Любен Татарски, което комисията подкрепя. Предложение от народните представители Десислава Танева и Ваня Донева, което комисията подкрепя. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35, който става § 44: „§ 44. Член 133 се изменя така: „Чл. 133. Кметовете и кметските наместници: 1. съдействат за изпълнението на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните; 2. районират пасищата и водопоите в зависимост от епизоотичната обстановка, а при необходимост – забраняват използването им; 3. предприемат мерки за недопускане на животни в депата за отпадъци; 4. организират събирането на умрелите безстопанствени животни съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти

случаите, определени с Наредба № 22 от 2006 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, и на специфично рискови материали извън обектите, регистрирани

предприемат мерки за недопускане на свободно движение на животни по улиците на населените места; 8. определят маршрута на движение на животните от сборни стада по улиците на населените места.” Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста на комисията за § 35, който става § 44 по доклада.

Гласували 78 народни представители: за 70, против 1, въздържали се 7.

11: „(11) Ежегодно в срок до 31 октомври БВС изготвя и предоставя списък на ветеринарните лекари, които имат право да изпълняват мерките по ДПП и ПНБЛЖ, на изпълнителния директор на БАБХ.” Комисията не подкрепя предложението.

Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 37, който става § 46: „§ 46. 137 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти подават заявление за регистрация по образец до директора на съответната ОДБХ, към което прилагат: 1. копие от документ за собственост или право на ползване на обекта; 2. копие от документ за въвеждане в експлоатация на обекта, когато такъв се изисква съгласно Закона за устройство на територията; 3. копие от договор с ветеринарен лекар за профилактика, лечение и диагностика на болестите по животните, които ще се отглеждат в обекта; 4. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 14, ал.

Гласуваме предложението на народните представители Ваньо Шарков и Михаил Михайлов, което комисията не подкрепя.